Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna

molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018.g Podnositelj je Hrvatski memorijalno dokumentacijski centra Domovinskog rata. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS. Sukladno Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018.g., molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Utvrđujem da je većinom glasova 99 za i 1 suzdržani donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.